Guri Melby, Sveinung Rotevatn, Abid Raja, Grunde Almeland, Alfred Jens Bjørlo, Ola Elvestuen og André N. Skjelstad om mer åpenhet i offentlige organer– vedtas ikke. Presidenten: Det voteres alternativt mellom inn- stillingen og forslagene nr. 1–4 og 7, fra Sosialistisk

Dermed er dagens kart fer- dig behandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.